Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 4/2022 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.3.2022 pidetyssä täysistunnossa.